Mødet er åbnet. Medlem af Folketinget Lars Løkke Rasmussen (M) har meddelt mig, at han fra i dag, den 19. maj 2022, repræsenterer Moderaterne.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 De punkter, der er opført som nr. 1 og 2 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine. Af børne- og undervisningsministeren Sammen med dette punkt foretages: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 202: Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Dermed er delingen af lovforslaget i to lovforslag vedtaget. Der stemmes herefter om det under A nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2, tiltrådt af udvalget, om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (NB), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg), eller om ændringsforslag nr. 4-7, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Der stemmes derefter om det under B nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (NB), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg)? Det er vedtaget. Jeg foreslår, lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde er i dag kl. 10.15, og når vi har denne afbrydelse, er det af tekniske årsager. Mødet er hævet. (Kl.